Forseti vill geta þess að á dagskrá fundarins verður gerð lítilsháttar breyting á eftir þannig að á eftir störfum þingsins verða 5. og 6. dagskrármál tekin fyrir.

Virðulegi forseti. Ég átti í gær orðastað við forsætisráðherra um þá staðreynd að ég skynja stöðugt meira óöryggi og ákveðna óvissu í hjörtum okkar Íslendinga. Í gær einblíndi ég á manngerða óvissu og óttapólitík en í dag langar mig að tala um þá óvissuþætti sem við ráðum illa við, óöryggi sem fylgir því að búa í harðbýlu landi þar sem náttúran ræður för. Eldgosahrinan á Reykjanesinu hefur sett mikilvægi þess að vera með langtímaplön og áætlanir um varnir á dagskrá. Ég hef sent fyrirspurn um sviðsmynd og áhættumat fyrir Hafnarfjörð, Voga og Hveragerði til forsætisráðherra og í raun þurfum við þetta áhættumat fyrir allar Reykjanesskagann. Á ferðum mínum um landið ræðir fólk einmitt öryggi, innviði, þjónustu. Fyrir austan höfðu íbúar áhyggjur af því að það var ekki búið að tryggja öryggi íbúa á Seyðisfirði og Norðfirði. Flateyringar bíða eftir að snjóflóðavarnargarðarnir þar verði viðunandi eftir skellinn 2020 og fara inn í enn einn veturinn í óvissu um öryggi sitt. Við getum síðan nefnt Siglufjörð, Patreksfjörð, Eskifjörð og fleiri samfélög sem þekkja það að búa við óvissu og ógn skriðufalla og snjóflóða. Í vikunni féll einmitt eitt snjóflóðið í Súðavíkurhlíð og veginum lokað. Þar þurfum við að setja Súðavíkurgöng strax á dagskrá. Það var mikil mildi að ekki fór verr en við vitum vel að þetta var ekki í fyrsta og ekki síðasta skipti sem flóð fellur á þessu svæði. Viðreisn leggur áherslu á að tekið sé á innviða- og öryggismálum heildstætt. Tilfinning fólks hefur verið að ákveðin svæði fái athygli í skamman tíma í senn og svo tekur bara næsti viðburður við. Ríkisstjórnir verða að geta haft augun á mörgum boltum í einu og fólkið okkar um allt land á ekki að þurfa að lifa við stöðuga óvissu um öryggi sitt. Hér þurfum framtíðarsýn, stefnufestu, stjórnfestu og forgangsröðun fjármuna.

Í vikunni rakst ég á sögu tannlæknis frá Úkraínu sem kom hingað sem flóttamaður í mars 2022 og hefur nú fengið leyfi landlæknis til starfa sem tannlæknir á Íslandi. Það eru virkilega jákvæðar fréttir. En ég heyri líka of margar sögur um að innflytjendur fái nám eða starfsréttindi ekki metin á Íslandi. Fólk strandar í ferlinu og veit ekki hvar hindrunin liggur eða fær ekki upplýsingar um hvaða þekkingu þarf að bæta ofan á fyrri þekkingu til að geta nýtt sína menntun í íslensku umhverfi. Í gær átti ég hér orðastað við hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra um mat á námi innflytjenda. Þar kom fram að verkefnin dreifast á margar stofnanir og ráðuneyti. Það er ekki til staðar eitt samræmt kerfi eða gátt til að fá menntun erlendis frá metna. En þar kom líka fram að meiningin er að koma upp rafrænni gátt, efla raunfærnimat og tryggja stuttan og skilvirkan matstíma á námi og starfsréttindum. Það er mjög mikilvægt í mínum huga, enda er þar um að ræða mikilvæga fjárfestingu í fólki og í samræmi við stjórnarsáttmála. Innflytjendur eru nú um 18% af heildarfjölda landsmanna og í mörgum byggðarlögum er hlutfallið hærra. Seinni hluta síðasta árs voru innflytjendur um 23% af heildarfjölda starfandi á Íslandi. Almenn atvinnuþátttaka á Íslandi er 82% en atvinnuþátttaka innflytjenda er mun meiri eða tæplega 87%. Það er meira en í öðrum norrænum ríkjum. Innflytjendur sinna mikilvægum störfum, t.d. í fiskvinnslu eða iðnaði, ferðaþjónustu og í vaxandi mæli í heilbrigðis- og velferðarþjónustu. Menntunarstig innlendra og innflytjenda á Íslandi er áþekkt. Við þurfum á þekkingunni halda þar sem hún nýtist sem best.

Herra forseti. Þegar Lísa í Undralandi spurði köttinn til vegar sagði hann á móti: Hvert ertu að fara? Ég veit það ekki, svaraði Lísa. Þá skiptir ekki máli hvaða leið þú velur, sagði kötturinn. Þetta þekkta samtal úr sögu Lewis Carrolls frá árinu 1865 er óþægilega lýsandi fyrir vegferð ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum, því miður. Alla tíð þessarar ríkisstjórnar hefur verið talað um að styrkja heilsugæsluna, auka þjónustuna og fjölga heilsugæslustöðvum til að minnka álagið á bráðamóttöku Landspítala.

Þau sem hafa reynt að bóka tíma hjá lækni vita að það er oftar en ekki ómögulegt því að það er búið að loka fyrir tímabókanir. Heimilislæknar búa við þær aðstæður að þeir hafa ekki undan að útbúa tilvísanir til annarra lækna, nú eða til sjúkraþjálfara eða tilvísanir fyrir stoðtæki, hækjur, fullorðinsbleiur eða eitthvað annað. Heilbrigðisstarfsfólkið okkar á annað og betra skilið en svona skriffinnsku- og tilvísanafargan, ekki síst þegar tilgangurinn er óljós og afleiðingarnar eru enn frekara álag á heilsugæsluna. Ríkisstjórnin hefur sett meiri fjármuni inn í heilbrigðiskerfið en henni hefur mistekist að nýta þá fjármuni vel, að nýta þá fjármuni almennilega í þágu notenda. Í samtölum okkar í Viðreisn við forsvarsfólk heilbrigðisstofnana hefur enda skýrt komið fram aukið ákall eftir almennilegri stýringu í kerfinu vegna þess að án slíkrar stýringar er viðbótarfjármunum hreinlega sóað.

Virðulegi forseti. Ekki þarf að tíunda þá stöðu sem við Íslendingar erum í um þessar mundir þegar kemur að glímu okkar við náttúruöflin. Þá er ég ekki að tala um vetrarhríðina sem lemur húsið að utan heldur auðvitað eldvirknina sem er vöknuð til lífsins á Reykjanesskaganum og hefur leitt til þess að við höfum þurft að rýma heilt bæjarfélag. Það er til marks um samstöðu okkar sem þjóðar að við höfum brugðist hratt við og héðan frá Alþingi berast þau skilaboð, vonandi hátt og skýrt, til Grindvíkinga að við stöndum með þeim í þessum hremmingum. Undanfarna daga hefur hæstv. fjármálaráðherra rætt um kostnað þann sem mun falla á ríkissjóð vegna þessarar stöðu og er hann verulegur eins og gefur að skilja. Eins hefur hún reifað þá hugmynd að hér verði komið á fót þjóðarsjóði til að takast á við svona áföll í framtíðinni, þ.e. að eyrnamerkja peninga sem koma í ríkiskassann viðbrögðum við náttúrutengdum áföllum. Ég sá einhvers staðar því haldið fram að þetta yrði eins og norski olíusjóðurinn, en það er nú ekki alveg nákvæmt, þeir fjármunir koma auðvitað aldrei inn í norskt hagkerfi. En gott og vel. Staðan er hins vegar sú að burt séð frá rausnarlegri söfnun Færeyinga fyrir Grindvíkinga þá stöndum við Íslendingar nokkurn veginn ein í þessu verkefni, verkefni, a.m.k. þegar kemur að því að fjármagna tjónið. Ég nefndi í blaðagrein sem ég skrifaði fyrir nokkrum vikum að ef við hefðum borið gæfu til að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið þá þyrfti svo ekki að vera. Dæmi um slíkt er að Evrópusambandið starfrækir sjóð sem er hugsaður til að mæta áföllum á borð við þessi, eldgosum þar á meðal. Evrópusambandið, eins og fjöldamargir hér inni vita auðvitað, snýst ekki bara um efnahagsmál heldur er það samfélag. Það stendur saman þegar þörf krefur. Þessi sjóður er dæmi um slíkt. Við Íslendingar höfum ákveðið að taka þátt í ýmsum þáttum þessa samstarfs og höfum notið góðs af samstöðunni, t.d. í Covid-19. Við höfum samt ekki enn stigið skrefið inn í samfélagið. Kannski er nú, í ljósi þess að við erum, eftir því sem vísindamenn segja, að fara inn í nýtt skeið náttúruhamfara, tími til kominn að fara að gera það svo að við þurfum ekki að takast á við það alveg ein.

koma inn og fá þinglega meðferð. Átti hún ekki að fá það á undan? Átti ekki að fara í það strax? Á að byrgja brunninn eftir að það er búið að moka gamla fólkinu, veika fólkinu og fatlaða fólkinu ofan í brunninn?

Það er fagnaðarefni fyrir okkur öll að sjá að verðbólgan er á niðurleið samkvæmt því sem fram kom í gær. Eins og við vitum öll er það gríðarlegt hagsmunamál fyrir okkur öll. Þetta er hagsmunamál fyrir fjölskyldur landsins, fyrirtæki, sveitarfélög og ríkissjóð. Verðbólgan þarf hins vegar væntanlega að lækka enn frekar og hraðar til að við förum að sjá einhverjar vaxtalækkanir hjá Seðlabankanum. Við verðum hins vegar að vera meðvituð um það að þessi lækkun núna skýrist að miklu leyti af útsölum í janúar en vonandi heldur þessi þróun áfram. Það er þó einn stór óvissuþáttur í þessu öllu sem verður verkefni okkar hér í þessum sal að leysa. Eins og við vitum er mikil krafa á útgjöld ríkisins vegna kjarasamninga. Þá er mikil samstaða um það í stjórnmálunum að leysa hratt og vel úr vanda Grindvíkinga þótt það muni þýða aukin ríkisútgjöld. Það er auðvitað þannig að aukin útgjöld ríkisins geta leitt til verðbólgu ef ekki koma til skynsamlegar aðgerðir á móti, til að mynda með hagræðingu eða eftir atvikum aukinni tekjuöflun. Ég held að það verði seint sátt um að bregðast við þessu með skattlagningu á það fólk sem nú er að semja um kjarabætur við atvinnulíf, ríki og sveitarfélög. Sú leið fæli í sér að ríkið væri að fjármagna kjarabætur til þessa fólks með annarri hendi en hirða til baka með hinni. Mér finnst að frekari eignasala í fjármálakerfinu þurfi að vera í einhverjum forgangi þegar þetta allt saman er skoðað vegna þess að hluti af þessum væntanlegu útgjöldum eru einskiptisútgjöld og þá væri hægt að nota þessa fjármuni til að mynda til að grynnka á skuldastöðunni. Það sem snýr að varanlegum útgjöldum í tilfærslukerfin þarf hins vegar að fjármagna með varanlegri aðgerðum. Ég hef saknað þess mjög að ríkisstjórnin sýni á spilin þegar við blasir mikil útgjaldaaukning ríkissjóðs núna á næstunni, allt að 150 milljarðar, jafnvel 200 milljarðar kr. ef allt er talið. Það er líka full ástæða til að hafa áhyggjur af því að þessi ríkisstjórn muni ekki valda þessu stóra verkefni. Til að hægt sé að gera þetta þá þurfa stjórnmálin að ganga í takt og það höfum við svo sannarlega ekki séð við ríkisstjórnarborðið á undanförnum misserum.

Ég ætlaði vestur á firði þar sem sólin skín í dag, en kunnugleg stef hljómuðu í gær og í fyrradag um lokanir á Súðavíkurhlíð vegna snjóflóðahættu og snjóflóða og heiðar vestra illfærar eða lokaðar. Margt hefur verið gert til að tryggja öryggi vegfarenda á Súðavíkurhlíð, snjóflóðaskápar og þil, en til þess að tryggja fyllilega öryggi vegfarenda milli Súðavíkur og Ísafjarðar þarf að ráðast í jarðgangaframkvæmdir. Á Súðavíkurhlíð eru merkt 24 gil sem hætta er á snjóflóðum úr, en kunnugir segja að þau séu fleiri og þá eru ótalin hættusvæði á Kirkjubólshlíð. Það er ekki nýtt að vegir lokist, við þekkjum það nú bara í dag hér á suðvesturhorninu. En málið er að það eru aðrar aðstæður núna en voru fyrir aldarfjórðung eins og fyrir vestan. Þá var samfélagsgerðin önnur. Innan hvers byggðarlags var eitt samfélag. Íbúar sóttu sína vinnu innan þess, skóla, heilsugæslu og félagslíf. Ein góð norðanhríð sem stóð í viku setti ekki hversdagslífið úr skorðum. Nú eru landfræðileg mörk byggðarlaganna önnur og samfélögin stærri. Í dag eru vinnusóknarsvæði á Vestfjörðum færri og þjónusta og verslun færð í stærri kjarnana. Þetta gengur allt vel í þeim heimi þar sem samgöngur eru greiðar en í því árferði sem nú ríkir veldur þetta meiri einangrun en ella. Grundvallarþörf þessa samfélags sem við erum búin að hanna eru greiðar samgöngur. Kröfur um enn meiri samvinnu í samfélögum krefjast greiðari og öruggari samgangna. Miklar samgöngubætur og uppbygging nútímavega hafa orðið á Vestfjörðum og það kallar enn fremur á aukna vetrarþjónustu síðastliðna áratugi, en úrbóta er enn þörf. Virðulegi forseti. Jarðgöng á sunnanverðum Vestfjörðum um Hálfdán og Mikladal eru jafn mikilvæg. Jarðgöng milli byggðakjarna eiga alltaf að vera tilbúin á teikniborðinu með tilliti til byggðaþróunar, daglegrar vinnusóknar og ekki síður vegna aukinna umsvifa fiskeldis sem skilar þjóðarbúinu 10 milljörðum í útflutningstekjur. Þá þurfa samgöngur vestra að vera skilvirkar, öruggar og heilsárs.

Þar segir að dæmi séu um að verðandi flugliðar sem farið hafa í gegnum ráðningarferli og þjálfun hjá flugfélaginu Play hafi ekki séð sér fært að starfa hjá flugfélaginu eftir að þau fengu upplýsingar um að nýleg Evrópureglugerð væri með tiltekin ADHD-lyf ADHD-lyf á bannlista. Starfsfólkið gæti átt von á að sæta fyrirvaralausri lyfjaskimun og treysti sér ekki til að vera án lyfjanna. Á heimasíðu ADHD-samtakanna segir að samtökin hafi sent Isavia, Samgöngustofu, Icelandair, Play, Heilsuvernd og Fluglæknasetrinu formlegt erindi þar sem óskað er eftir skýrum svörum við spurningum sem varða starfshætti þessara rekstraraðila þegar kemur að ráðningum og eftirliti með heilsufari starfsfólks, ekki síst með tilliti til ADHD og mögulegrar lyfjanotkunar vegna þess.

„geðvirkra efna“ og reynslu starfsfólks íslenskra flugfélaga af framkvæmd umræddra skimana, telja ADHD samtökin ljóst að með margvíslegum hætti sé nú brotið gegn ýmsum grundvallarréttindum fólks sem starfar við flug á Íslandi, ekki síst fólki með ADHD.“ Herra forseti. Fólk með ADHD tekur lyfin svo það geti sinnt störfum sínum betur og átt betra líf en án lyfjanna. Jafnvel þó að vitnað sé til alþjóðlegra reglugerða þá hlýtur að þurfa að gera greinarmun á misnotkun og notkun lyfja af læknisráði. Það er ólíðandi, forseti, að atvinnuréttindi fólks séu takmörkuð með þessum hætti og þetta verðum við hér inni að skoða betur.